nego što pređemo na postavljanje poslaničkih pitanja, dozvolite mi da vas još jednom podsetim na odredbe Poslovnika Narodne skupštine koje se odnose na način postavljanja poslaničkih pitanja: izlaganje narodnog poslanika koji postavlja pitanje ne može da traje duže od tri minuta; posle datog odgovora na poslaničko pitanje narodni poslanik koji je postavio pitanje ima pravo da u trajanju od najviše tri minuta komentariše odgovor na svoje pitanje ili da postavi dopunsko pitanje.

s tim što nisu dozvoljene replike i ukazivanja na povredu Poslovnika.U skladu sa tim molim narodne poslanike da podnesu prijave za postavljanje pitanja.Istovremeno vas podsećam da će redosled postavljanja poslaničkih pitanja biti utvrđen prema dosadašnjoj praksi rada Narodne skupštine tako što će najpre reč dobijati narodni poslanici koji ne pripadaju ni jednoj poslaničkoj grupi, a zatim narodni poslanici od najmanje prema najvećoj poslaničkoj grupi.Prelazimo na postavljanje poslaničkih pitanja.Želim da pozdravim premijerku Anu Brnabić i članove Vlade, da im se zahvalim na prisustvu.Prijavljeno je 10 narodnih poslanika je 10 narodnih poslanika za postavljanje poslaničkih pitanja.Reč ima narodni poslanik Samir Tandir.Izvolite. Hvala.Poštovani predsedniče Narodne skupštine, poštovani potpredsednici, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovana predsednice Vlade Republike Srbije, poštovani ministri, na početku želim da se zahvalim Vladi Republike Srbije, predsednici, resornoj ministarki za ekologiju što se posle 50 godina rešio problem nesanitarne deponije Stanjevine u opštini Prijepolje iz koje ja dolazim.Takođe, dolazim.Takođe, želim da istaknem i da pohvalim Vladu za novi paket ekonomske pomoći građankama i građanima, a posebno najranjivijim grupama, a to su naši penzioneri.Takođe, želim da pohvalim Vladu što se tiče borbe protiv Kovida-19, znači pandemije, gde smo treći u Evropi koliko sam pročitao kada je u pitanju broj vakcinisanih građana.Što se tiče konkretno mog pitanja ono je upućeno predsednici Vlade Republike Srbije, a tiče se kad će u Sandžak početi da dolaze velike strane investicije? Sandžačke opštine spadaju u red devastiranih, najnerazvijenijih opština u Republici Srbiji, prosečna plata jeste ispod republičkog proseka, a nezaposlenost je takođe mnogo veća iznad republičkog proseka.Treba nam, predsednice, po jedna velika strana investicija, bar u dva najveća sandžačka grada, u Novi Pazar i u Prijepolje.Jednu od funkcionalnih rešenja koja bi moglo trajno da reši ovaj problem jeste uspostavljanje slobodnih ekonomskih zona. Mi imamo 15 tih zona u Republici Srbiji, neću govoriti o velikim gradovima kao što su Beograd, kao što su Kragujevac, Kruševac, itd, znači, govoriću o slobodnoj zoni koju imamo u opštini Priboj, koja se pokazala kao efikasno rešenje gde smo od jedne doline gladi napravili jednu prosperitetnu opštinu, naravno kolega koji dolazi iz te opštine Krsto Janjušević je svakako jako zaslužan i mi smatramo da bi možda o ovom rešenju trebali da razmislimo i da vidimo da li ono može da se implementira u nekom kraćem vremenskom periodu da Novi Pazar i Prijepolje dobiju slobodnu ekonomsku zonu.Znači, podsetiću građane da je promet u tih 15 slobodnih zona u Republici Srbiji 2019. godini bio pet milijardi evra, da funkcioniše 200 kompanija i da imamo 37.000 zaposlenih.Mislim da to otprilike i bio jedan od modela gde bi mogli da rešimo problem nezaposlenosti u sandžačkim opštinama i da promenimo negativni trend.Imamo problem iseljavanja. On je prisutan u celoj Srbiji, ali ja predstavljam te opštine i želim da ukažem vama da vas upoznam i da vidimo kako u jednom partnerskom odnosu kroz dijalog da rešimo i da pošaljemo pozitivnu poruku ljudima koji na tom prostoru Hvala. svega, želim da vam se zahvalim na lepim rečima u vezi sa našim naporima i rezultatom u borbi protiv Korona virusa. Mi zaista dajemo sve od sebe kontinuirano već od kada je otkriven prvi slučaj u Srbiji 6. marta prošle godine, ali i pre toga, kada smo krenuli u testiranje kako bi što pre, odnosno, identifikovali prvi slučaj Kovida u Srbiji. Mislim da svi treba da budemo ponosni na tu borbu.Danas borbu.Danas je Srbija druga u Evropi po broju vakcinisanih građana. Mi smo iza Velike Britanije,

borbi i naporima državnog vrha, pre svega na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, čitave Vlade Republike Srbije i svih drugih resornih i relevantnih institucija.Nastavićemo institucija.Nastavićemo da se borimo ovako, iako zaista u tom smislu, čini mi se da ne znam kada je bilo teže vreme. Vidite i vi sami koliko je teško boriti se za vakcine, u kakvim su situacijama druge zemlje širom Evrope i širom sveta da druge države tog takozvanog regiona, Zapadnog Balkana još uvek nisu ni počeli da vakcinišu. Od tih zemalja Zapadnog Balkana jedino je Albanija počela sa 975 vakcinisanih. Dakle, izuzetno je teško i treba da smo svi ponosni na to kako se mi borimo.Ja ću ponoviti, iskoristiću ovo vreme da takođe kažem i još jednom pred građanima Republike Srbije koji prate ovaj prenos da mi sutra dobijamo još 40.000 vakcina „Sputnjik V“, već su u našem magacinu, u Rusiji večeras kasno poleće avion, sutra će sleteti oko časova ujutru, to je 40.000 vakcina za 20.000 ljudi, u ponedeljak dobijamo, ja sam danas rekla – 9.800, tačna cifra je 9.360 „Fajzer“ vakcina, pa onda sledeći ponedeljak još dodatne „Fajzer“ vakcine.Za sve ostalo se borimo. Danas smo imali sastanak i sa ljudima iz Kovaks mehanizma, očekujemo tu nešto u februaru. Ali, verujte mi, ja sam upravo završila sastanak sa predsednikom Vučićem pre nego što sam došla u Skupštinu, borimo se dalje za još neke vakcine, dajemo sve od sebe i nadam se da ćemo nastaviti ovako kao što smo krenuli.Hvala vam što ste pohvalili najavljeni novi paket pomoći i privredi i građanima. Mi smo u 2020. godini bili među prvih pet zemalja sveta po nivou podrške građanima i privredi. Tu je nivo pomoći došao do skoro 12% našeg BDP-a, što je neverovatno. Istovremeno je, zahvaljujući toj pravovremenoj pomoći prilično izdašnoj i žilavosti naše privrede, Republika Srbija završila i to će se pokazati i zvanično u narednih nekoliko meseci, kada i evropska statistika pokaže sve te brojeve. Videće se da je Srbija završila na prvom mestu po ekonomskim pokazateljima u ovako teškoj godini, 2020. godini, da se ja nadam i očekujem da će ove nove mere podrške i privredi i građanima dati iste rezultate.Paralelno sa tim čini mi se da treba da se ponosimo time što Srbija ostaje jedan od svetskih lidera u privlačenju stranih direktnih investicija i, uprkos ovakvim privrednim izazovima u čitavom svetu, strane direktne investicije u Republici Srbiji se nisu smanjivale, odnosno nijedan strani investitor koji je planirao investiranje u Republiku Srbiju nije odustao. Zato smo mi uspeli tokom kovid krize prošle godine da otvaramo nove pogone, da počnemo da počnemo gradnju nekoliko fabrika među kojima je svakako jedna od najvažnijih japanska investicija „Tojo tajers“ u Inđiji. Kada japanski investitori investiraju u jednu zemlju u doba tako velike svetske krize, kao što je ova kovid kriza, onda to govori mnogo o toj zemlji i onda zaista sve zemlje i svi investitori obraćaju pažnju na tu zemlju i to ćemo nastaviti. Ja očekujem u narednih nekoliko nedelja da imamo još neke dobre vesti za građane Republike Srbije.U tom smislu se zaista trudimo da strane direktne investicije dovodimo u sve krajeve Republike Srbije, uključujući tu i i Novi Pazar, i Tutin, i Sjenicu, i Prijepolje, dakle, i sve te opštine. Prvi preduslov je, naravno, i infrastruktura. Zbog toga mogu da kažem da mi je drago što smo mi krenuli u izgradnju puta Novi Pazar – Tutin. Ukoliko se ne varam, taj put treba da se završi do kraja ove godine ili sredina 2022. godine i to će zaista promeniti u mnogome perspektivu ovog kraja.Pozivam vas da zajedno sednemo i da vidimo koje su mogućnosti za otvaranje slobodne ekonomske zone. To je u Priboju između ostalog dalo zaista jako dobre rezultate, ali kažem između ostalog sa mnogo nekih drugih stvari koje smo uradili zajedno, pa hajde da vidimo, ako postoje mogućnosti, možemo, ali do tada paralelno sa izgradnjom infrastrukture koja je u toku, gde smo mi imali početno inicijalno kašnjenje, pre svega zbog nekih nejasnoća i kašnjenja u usvajanju urbanističkog plana ako se ne varam u opštini Tutin. Sada to zaista ide dobrom dinamikom. Zadovoljni smo. Nastavlja se bez pauze, tako da očekujemo da i to završimo.Hajde zajedno da obratimo pažnju na domaće investicije, na privredni savet opština, ukoliko ih nema, da ih osnujemo, da vidimo šta dodatno možemo da uradimo za postojeće investitore i u okviru ovih mera podrške privredi koje Vlada Republike Srbije zajedno sa predsednikom Aleksandrom Vučićem sada priprema i koje ćemo i zvanično predstaviti uskoro, ali moja vrata su vam uvek otvorena da vidimo šta možemo da uradimo zajedno. Hvala.

Hvala predsednici Vlade.Sledeće moje pitanje odnosi se, pošto je turizam velika razvojna šansa i Srbije i svih naših krajeva i delova naše zemlje, kolika su ulaganja u oblasti turizma konkretno za turizma konkretno za projekte Sandžačke opštine?Pitanje za ministra za rad, boračka i socijalna pitanja - zašto učenici srednje verske škole medrese i drugih verskih škola nemaju pravo na dečiji dodatak i zdravstvenu zaštitu i da iskoristim ovu priliku da taj važan segment života, taj problem kroz jedan dijalog rešimo.Što se tiče turizma, hoću da vas podsetim da sandžačke opštine imaju veliki prirodni kulturni potencijal koji je potpuno neiskorišćen. Kada govorimo ovom ekonomskom razvoju, svakako je turizam jedna od šansi koju možemo da iskoristimo uz sve ovo što smo govorili o slobodnim ekonomskim zonama. Znači, ne možemo da držimo jaja sve u jednoj košari, već da vidimo da idemo na više nekih ciljeva da bi trajno rešili problem nezaposlenosti.Hoću da podsetim da je predsednik države u okviru obrazlaganja plana razvoja Srbije 2020-25 spomenuo Kamenu Goru kod Prijepolja kao jednu od tih tačaka razvoja, pa me zanima šta se planira, dokle se stiglo i kakve su ideje itd?Takođe bih apelovao na predsednicu Vlade da vidi malo sa Javnim preduzećem „Skijališta Srbije“ da vode nešto što bi mi nazvali društveno odgovorno poslovanje.Svaka čast, imamo razvoj naših zimskih turističkih centara. Međutim, moramo da posvetimo pažnju tim manjim centrima kao što su Jabuka i Komaran kod Prijepolja, Zlatar kod Nove Varoši i Ski centar Žari kod Sjenice.Znači, osim tog profita koji se ostvari, svaka čast, mi smo ponosni na naše zimske turističke centre, međutim hajde da vidimo u tim manjim opštinama, kao što je, na primer, i opština Svrljig u istočnoj Srbiji, da vidimo da pokrenemo neke centre koji su u bivšoj Jugoslaviji bili poznati kao pionirski centri. Mislim da tu postoji veliki potencijal i hajde da vidimo kako da ga iskoristimo. Hvala. **Ivica Tatjana Matić poštovani poslaniče, kada je u pitanju ulaganje iz sektora turizma u sandžačku oblast, ja moram da kažem da je poslednjih šest godina primetno značajno veće ulaganje u ovu oblast pre svega kroz različite projekte koje smo finansirali, a gde su uglavnom lokalne samouprave iz tih krajeva aplicirale za projekte.Moram da kažem da je upravo sada u toku konkurs i u budžetu Republike Srbije Ministarstvo turizma je odvojilo 600 miliona dinara za različite projekte u oblasti infrastrukture u turizmu i nadamo se i već imamo prve pristigle prijave iz opštine i Priboj i Prijepolje i Novi Pazar, naravno.Napomenula bih da jedna od važnijih stvari prilikom ovih velikih infrastrukturnih projekata koje ste vi spominjali jeste, pre svega, izrada projektno-tehničke dokumentacije.Ono sa čim smo se često do sada suočavali to je bio jedan veliki posao koji smo uspeli zajedno sa lokalnim samoupravama uz ogromno zalaganje i edukaciju negde i sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, a negde sa bilateralnim donatorima pre svega da izvršimo jednu vrstu edukacije u vezi sa načinom i procedurom koja je neophodna da se ispoštuje da bi određeni projekti mogli da dobiju i konkurišu i da dobiju sredstva od resornog ministarstva, ali i sredstva od bilateralnih donatora, jer, između ostalog, kao što znate, razvojne agencije Republike Turske i drugih međunarodnih donatora su dosta zainteresovani i već su realizovali neke projekte u tom regionu u prethodnom periodu.Osvrnula bih se, takođe, konkretne iznose za ove oblasti i za ove opštine mogu vam naknadno dati za period od prethodnih šest godina.Kada govorimo o Javnom preduzeću „Skijališta Srbije“ i o potencijalima u turizmu u oblasti Nove Varoši, rekli ste Jabuka, i drugim mestima, mi smo potpuno saglasni sa tim da i manje lokalne turističke destinacije imaju svoju razvojnu šansu i mi ih nismo zaboravili i zajedno i sa Javnim preduzećem „Skijališta Srbije“ radimo na tome, ali i postoje određeni standardi i hoću da kažem da ne treba mešati „Skijališta Srbije“ sa ovom vrstom turističke delatnosti. Da biste mogli uopšte da dobijete status skijaškog centra, postoje određeni standardi i preduslovi koji se moraju ispuniti. Ova manja mesta, naravno, takvu vrstu kapaciteta nemaju, ali mogu biti ono o čemu ste vi pričali, nekakvi pionirski centri, odnosno gde se može razvijati jedna specifična vrsta turizma, možda usmere na više, na razvojnog omladinskog turizma i gde se mogu ti potencijali maksimalno maksimalno iskoristiti i za razvoj lokalne zajednice i za dodatni ekonomski napredak u tom kraju.Napominjem još jednom da zajedno sa lokalnim samoupravama takve projekte ćemo finansirati i uloga i značaj lokalnih samouprava je ključna u realizaciji ovakvih projekata. Zahvaljujem se. **Ivica

Kreator te politike i lider naše stranke je akademik Muamer Zukorlić. Da bi uspostavili trajnu stabilnost na Balkanu neophodan je dobar, suštinski dobar odnos između dva naroda, između bošnjačkog i srpskog, srpskog i bošnjačkog i čitava ova ideja i ovaj razgovor je usmeren prema tome, da sve građanke i građani koji u Srbiji žive osete da vodimo računa o njima, da zaista brinemo o njima i da su Vlada, parlament i sve druge institucije njihov servis i da treba da ih dožive kao svoje i zato nam je jako važna ta ekonomska agenda da ti ljudi u Priboju, u Prijepolju, u Varoši, u Tutinu, u Sjenici osete ekonomski boljitak, da mogu da nađu posao, da ne idu, jer iz svakog grada i u Srbiji, ali i u Sandžaku, to znam pouzdano, imamo autobuske i kombi linije prema najvećim centrima zapadne Evrope. To nam ne treba i moramo da preokrenemo taj trend i zato su nam neophodna ulaganja i investicije. Hvala, predsednici Vlade i ministrima na odgovoru. Hvala.Pošto se ministarka Darija sada javila, samo da još jednom proceduru pojasnim.Članovi Vlade mogu da se javljaju kada neko postavi pitanje prvi i drugi put, posle trećeg više nema odgovora.Idemo dalje, a vi odgovorite na to što su vas pitali kada se javite sledeći put, povodom nekog drugog pitanja.Reč ima narodna poslanica Nadije Bećiri. Hvala.Gospodine predsedniče, članovi Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, kao što smo više istakli, jedan od najtežih problema sa kojim se suočavaju mladi Albanci Preševske doline jeste pitanje nepriznavanja diploma koje oni stiču tokom akademskih studija na univerzitetu na Kosovu.Od

Ovo je pitanje kojim je tokom svih ovih godina mnogo šta rečeno, ali nažalost ništa nije urađeno.Prvo je Ustavni sud Republike Srbije proglasio neustavnom jednu uredbu Vlade o priznavanju diploma sa Kosova,

je ovo pitanje važno i da zahteva adekvatan tretman može se pokazati i primerom njegovog obuhvatanja u Vašingtonskom sporazumu iz septembra 2020. godine. U članu 6. tog sporazuma se kaže da će obe strane priznati školske diplome i druga uverenja. Međunarodni sporazumi na osnovu Ustava Republike Srbije proizvodi obaveze kao i domaći zakoni. Zato mislim da je neophodno i da je krajnje vreme da se nešto preduzme

li će i kada biti rešeno pitanje priznavanja školskih diploma i drugih sertifikata koje mladi ljudi iz Preševske doline stiču na Kosovu tokom akademskih studija? Zahvaljujem.

Kraći odgovor – biće rešeno čim mi budemo imali adekvatnog sagovornika u privremenim institucijama u Prištini, a koji je spreman da o tome razgovara ozbiljno, da pravi kompromise i da dođemo do rešenja koje bi bilo u interesu mladih ljudi.Daću

vam sada i duži odgovor. Dakle, Republika Srbija kao zemlja zagledana u budućnost, kao zemlja koja teži regionalnoj stabilnosti, povezivanju, poverenju i, kao što je i sam predsednik Republika Aleksandar Vučić hrabro rekao, istorijskom pomirenju između Srba i Albanaca, takođe insistira na rešavanju ovog pitanja već dugi niz godina.Bez

Zbog toga, kažem ponovo, bez obzira na sve potpisane sporazume za koje se slažem da treba da se implementiraju, ispune, stalno apelujemo na to,

koju je podržao i premijer Republike Albanije Edi Rama, koju je podržao premijer Severne Makedonije Zoran Zaev. Dakle, ovo pitanje je jedno od osnovnih pitanja u okviru Mini Šengen inicijative.Pozvali smo sve ostale, uključujući i privremene institucije samouprave u Prištini da se priključe Mini Šengen inicijativi da bi zajedno gradili bolju budućnost za mlade ljude u ovom regionu.Nažalost, privremene institucije samouprave u Prištini se nisu odazvale još uvek na ovaj poziv ni nas, pa, na kraju krajeva, ni Republike Albanije, što dovoljno, ja mislim, nažalost govori o tome koliko su spremni da razmišljaju o budućnosti za mlade ljude. Vrlo lako bi ovo rešili u okviru Mini Šengen inicijative.Pored ovoga, kao što ste i sami primetili, to je istina, ovo je pitanje pokrenuto i u okviru Berlinskog procesa. Sa naše strane, sa strane naše Radne grupe koja učestvuje u ovome imali ste ne samo punu saradnju, već smo mi bili ti koji su predvodili ovaj proces i dali standarde, predloge kako ovo može da se prevaziđe i bili tu da stalno tražimo nove i nove načine da rešimo ovo pitanje.Nismo naišli ni mi, ni ljudi u Briselu i oni koji učestvuju u Berlinskom procesu, na adekvatne ni ni odgovore, ni spremnost od strane privremenih institucija u Prištini.Ovo je takođe i deo Vašingtonskog sporazuma i jedna od stvari koju ne samo da mi nismo imali protiv, nego je realno deo naše inicijative, tako da mi od toga ne samo ne bežimo, nego mi na tome insistiramo. Ali, opet, za svaki tango je potrebno dvoje. Dakle, čim bude postojala spremnost, dovoljna hrabrost i neka vizija od strane privremenih institucija u Prištini, ovo može da se reši u roku od 24 časa, čini mi se.Hvala vama što ste rekli da sporazumi, pa ste spomenuli Vašingtonski sporazum, moraju da se sprovode.Molim vas, imate dobru saradnju, dobru komunikaciju sa političkim liderima u Prištini. Apelujte na njih da se implementiraju sporazumi. Pre svega, prvi Sporazum o normalizaciji između Beograda i Prištine, tzv. „Briselski sporazum“. Apelujte na ljude u Prištini, na političke elite da implementiraju svoje obaveze iz Briselskog sporazuma. Time ćemo pomoći svima nama, a najviše mladim ljudima na ovim prostorima.Dakle, Zajednica srpskih opština je preduslov daljih razgovora ako želite da imate ozbiljne strane.

narodna poslanica Nadije Bećiri. nepostojanje prava albanskih koji žive u Srbiji? Ja sam poslanica u Republici Srbiji, nisam u Kosovu i hoću da branim svako svoje svako svoje pravo za moje građane, a naročito za mlade ljude kojih svaki dan imamo odliv iz te opštine. Hvala.

Kosovo nije krivo za ovo. Krive su privremene institucije samouprave u Prištini, politička elita u Prištini, koja mora da sedne i da se dogovori sa nama kako se tretiraju diplome i sa Univerziteta u u Prištini, izmeštenog u Kosovsku Mitrovicu dok se ne reši situacija u našoj AP, pa onda principom reciprociteta da se rešavaju i sve ostale diplome.Dakle, jako jednostavno, čini mi se, potpuno logično u skladu sa svim, čini mi se, normalnim svetskim principima. Kosovo nije krivo. Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija u tom smislu apsolutno nije kriva. Krive su privremene institucije samouprave u Prištini, koje nemaju dovoljno hrabrosti, nemaju dovoljno vizije i nemaju dovoljno ozbiljnosti da rešavaju pitanja koja se tiču svakodnevnog života građana na ovim predelima. Hvala.

Od famozne reforme pravosuđa koja se desila 2010. godine u našoj državi, počinju problemi pravosudnih organa u Sandžaku.Naime, tada su ukinuti sudovi u opštini Tutin i opštini Sjenica i to je iskorišćeno da se smanjuje konstantno i drastično broj sudija i tužilaca, ali su brojevi predmeta iz godine u godinu drastično rasli od 10 do 20%.Ovaj 20%.Ovaj problem je delimično rešen 2014. godine kada se ponovo osniva i formira Osnovni sud u Sjenici koji danas bivstvuje i u kojem danas radi pet sudija.Svi kriterijumi za postojanje osnovnog suda u opštini Tutin danas postoje. Mislim na one kriterijume koje je odredilo pravosuđe i moram reći da nije pravedno da jedna od najvećih opština u našoj Republici, sa 31.155 stanovnika iz popisa iz 2011. godine, znači 31.155 i koja je istovremeno i pogranična opština, nema svoj osnovni sud, dok neke opštine, uzeću na primer Petrovac na Mlavi, koji je, reći ću, manji od jedne mesne zajednice u Tutinu, takav sud ima.Trenutno, sudije iz Novog Pazara putuju za Tutin i mogu da kažem da je to u ovim zimskim danima jako rizično i problematično. Sudska jedinica u Tutinu ima svoju sudsku zgradu u kojoj je do 2010. godine bio smešten sud i opštinsko tužilaštvo, tako da ne bi bilo nikakvih finansijskih izdataka, već bi se, naprotiv, oni smanjili obzirom da sudije iz Novog Pazara ne bi primali nadoknadu za putovanja.Sa druge strane, zaista bi se jako izašlo u susret građanima koji žive u ovoj opštini, koja je jako razuđena, jer danas građani koji žive na Pešteri moraju zbog najjednostavnije situacije da putuju u Novi Pazar i to iziskuje i finansijske troškove i sve druge troškove.Tako da želim zbog svega navedenog, jedne realne potrebe, da zamolim ministarku pravde, Maju Popović, da inicira vraćanje, tj. ponovno uspostavljanje osnovnog suda u Tutinu.Eto, da nam date komentar na to. Poštovani predsedniče, poštovani narodni poslanici, ja moram da odgovorim na ova pitanja tako da kažem da pravosuđe ne pravi kriterijume, prave ih zakoni, predviđeni su tim zakonima.Upravo prvog januara 2014. godine donet je Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštva koji je počeo tog dana da se i primenjuje i kriterijume za određenje i pravljenje mreže sudova i javnih tužilaštva su sledeći: Pokrivenost teritorije na kojoj se prostire nadležnost suda, nivo organizovanja lokalne samouprave u kojoj se nalazi sedište suda, broj stanovnika i geografski položaj, troškovi dolaska i odlaska sa rada nosioca funkcije, prateće sudsko i tužilačko osoblje, broj predmeta, zavođenje pismena u sudskoj jedinici i razvođenje glavnog upisnika.To su egzaktni podaci koji se utvrđuju brojevima.

to iz meseca u mesec prati. Postoji radna grupa u okviru tih organa i svakako ćemo imati u vidu ovaj vaš predlog.Smatram svaki vaš predlog konstruktivnim i zajedno ćemo se zabaviti tim ciframa u narednom periodu. Hvala.

Znam da želite da rešavate probleme u pravosuđu koji su nagomilani. Nastaviću i dalje.Reći ću nešto i o tužilaštvima. Osnovno tužilaštvo u Novom Pazaru trenutno od predviđenih osam zamenika ima pet, obzirom da je šesti, koji je donedavno radio, otišao u penziju, a jedan je preuzeo mesto predsednika tog Osnovnog suda. Moram da vam kažem da danas postoje ozbiljni problemi zbog toga što ovo naše tužilaštvo pokriva i Tužilaštvo u Tutinu i Tužilaštvo u Sjenici. Imamo velike probleme jer imamo veliki broj predmeta. godišnje imamo oko 5.000 predmeta u Novom Pazaru. To je jednako sa brojem predmeta koje ima npr. Kraljevo. Ono ima 11 zamenika tužilaca.Drugo, jako je dobra stvar što je u Sjenici otvoren Osnovni sud. Moram da vam kažem da u Tutinu postoji duplo veći broj predmeta, što je osnova za formiranje novog suda.

utvrdi realne potrebe javnih tužilaca u Republici Srbiji i da je članica tog tela bila i tadašnja ministarka. Prema tadašnjoj analizi, imajući u vidu sve kriterijume, Osnovno javno tužilaštvo u Novom Pazaru, ponavljam Osnovno javno tužilaštvo u Novom pazaru, koje ima najviše posla, bi trebalo, da umesto dosadašnjih osam, a ono ima pet, ima 14 zamenika, što bi bila mesečna norma izjednačena sa nekakvim standardima koji postoje kod vas.U Višem javnom tužilaštvu mogu da kažem da je situacija nešto bolja, značajno bolja iako nisu popunjeni svi kapaciteti. Trebalo bi da ima pet zamenika, a ima ih tri, ali oni dobrom organizacijom i jednom angažovanošću zadovoljavaju potrebe.Tu opet moram da vas pozovem, zamolim, sugerišem da porazmislite o opravdanosti vraćanja javnih tužilaštava u opštine Tutin i Sjenica. Vi znate koliko ja imam želju da ojačamo institucije države. Ja mislim da je to najbolji vid i najbolja brana odbrane naše države u svim njenim delovima. To vraća poverenje građana u ovu državu. Građani imaju utisak i stiču utisak da država brine o njima. Ona zaista brine. Moramo na svaki način da iskoristimo ovo i da pokušamo da ojačamo ove institucije, pogotovo ukoliko su one rubne, raštrkane, kada bi imenovanje dva tužilaca moglo da reši veliki problem, a nema ministarstvo neke ekonomske gubitke, već može da ostvari čak i prihod na tom polju. **Ivica

vam se i na tom tom predlogu, ali vi ste napravili paralelu sa Kraljevom. Međutim, u Kraljevu ima posebno koruptivno odeljenje, zato ima veći broj tužilaca. Čak smatram da u Kraljevu mali broj tužilaca imajući u vidu specifičnost teritorije, specifičnost tih postupaka koji se u Kraljevu sprovode.Svakako, nama je premijerka dala, što bi rekli, zeleno svetlo da razmislimo o mreži i tužilaštva i sudova, a sve u cilju što bržeg i kvalitetnijeg rešavanja sporova. Tako da, svakako se razmišlja o novoj mreži i tužilaštva, odnosno pojačavanju kvaliteta i kapaciteta tužilaštva, posebno koruptivnih odeljenja, kao i mreže i povećanje broj sudova. Hvala.

i zakoni koje smo kreirali i doneli. Na prvom mestu mislim na Zakon o sprečavanju nasilja u porodici daje rezultate. Posebno mesto ima taj multisektorski pristup i saradnja svih nadležnih organa.Prema podacima koje sam uspeo na sastanku sa ministarkom pravde 26. januara da dobijem očigledno da postoji ogromno angažovanje Ministarstva pravde, tužilaštva i sudova u primeni ovog zakona. Svakako da je naš zajednički cilj i cilj Narodne skupštine Srbije, Odbora za ljudska i manjinska prava, nulta tolerancija i nasilje.Ja bih voleo kada bi vi imali priliku da nam prikažete statistiku i koliko je zaista mnogo uradilo vaše ministarstvo i pravosudni organi na sprečavanju nasilja i preventivnom delovanju na tom polju u našoj zemlji, obzirom da, čini mi se, javnost malo zna o tome, ali videli smo na ovom skorašnjem primeru ugrožavanja, slučaj Aleksić, da je država brzo reagovala. Započet je sudski proces i mislim da vaše ministarstvo dobro radi na tom polju.Za nas je jako važno da osnažimo i zaštitimo žrtve nasilja. Apsolutni prioritet je da se žrtvama pruži sigurnost i podrška. Naravno, sa druge strane potrebno je da se računa i o prezumciji nevinosti i da se ne vrši pritisak na pravosudne organe u procesu dolaska do pravde i istine, što je naš vrhunski cilj.Ako bi mogli da nam date komentare ili neke podatke bilo bi mi jako drago, obzirom da sam od strane vašeg ministarstva kao predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava zaista naišao na dobar odgovor i na otvorenost za kvalitetnu saradnju, da rešavamo ovaj krucijalni problem koji je aktuelan u državi.

Siguran sam da ste i vi čuli da su priče da mladi ljudi ne treba da prime vakcinu, oni koji žele da prave porodicu iz razloga što ne znam neka od vakcina nije dobra pa da informišemo građane da li je to istina. Siguran sam da nije. Mnogo je drugačije kad neko stručniji od mene to kaže.Drugo pitanje je za ministra poljoprivrede. Imajući u vidu da cena žive stoke, to sam pre neki dan govorio, ali nisam dobio konkretan odgovor, za prasad je opala skoro 60%, za tovljenike 70%, da li vi možete da date preporuku poljoprivrednim proizvođačima šta da proizvode oni ove 2021. godine? Da li može da dobije poljoprivredni proizvođač subvenciju na ono što mu pripada, što je dobijao kao pomoć za proizvodnju po hektaru i na osnovu žive stoke koju čuvaju i čime se bave poljoprivredni proizvođači?Imajući u vidu da su penzije poljoprivrednim proizvođačima male, pa da se ljudi i dalje bave poljoprivredom, naravno nije ova vlast kriva zato što su male penzije, bila je startna osnova mnogo mala poslednjih šest, sedam godina, imam pitanje za ministra vojnog šta je motiv i šta je prethodilo da postoji predlog da se ponovo uvede obavezujući vojni rok imajući u vidu da smo mi država koja ima profesionalnu vojsku? Neću Neću reći šta ja mislim o tome, ali želim da mi ministar odgovori – da li će to biti realizovano onako kako smo čuli u medijima ili su to samo prazne priče?

odgovorne ljude u Srbiji, a mislim da ih ima dosta, suviše dugo traje i ova korona i sva priča o koroni i stanje u kome se nalazimo i borba koju vodimo da stvarno nema potrebe da govorimo o stvarima koje nisu potkrepljene činjenicama i za koje možemo da kažemo najblaže rečeno da su rekla kazala.Država,

neke posledice ili da nije dobro da je primi neko. Da ne ulazimo u te teorije.Kad vam neko nešto kaže da nešto utiče na, recimo na trudnoću, na bilo šta drugo ili ne može da se primi iz nekog razloga, krajnje je jednostavno, samo tražite da vam pokaže gde je i kada je to dokazano, ko je to objavio, ko stoji iza toga. Evo, ja vas eto samo toliko molim. Ko god šta da vam kaže za vakcinu ili za neki lek ili za bilo šta drugo, samo tražite da vam potkrepi činjenicama onim da je urađena studija na tome, da je to objavio, ne znam, ozbiljan medicinski časopis ili da je to prihvaćeno u nekoj drugoj državi ili da se tako gleda.Jedino tako možemo da izađemo iz ovoga i da ne pravimo sebi još veće probleme od onih koje imamo i da dovodimo građane u zabludu i ono što jeste. Ja mislim da je to jedini način. Ako se budemo ponašali najbrže ćemo izaći iz svega ovoga i ostati bukvalno zdraviji i sposobniji da nastavimo dalje. Još jednom vas molim za to. Hvala vam. Hvala.Potpredsednik Vlade, ministar Nedimović. **Branislav Nedimović** Poštovani narodni poslanici, poštovani gospodine Markoviću, neki dan smo, tačnije prekjuče na jednu sličnu temu vodili diskusiju, a jako je važno zbog javnosti, to ste potpuno u pravu, da ukažemo na činjenice koje se danas nalaze na tržištu u oblasti stočarstva. Konkretno u oblastima koje ste vi pitali, a ja ću proširiti, ako mi ne zamerite i na ostale delove stočarstva. Jako je važno zbog ljudi koji ovo gledaju i koji se bave ovim poslom, jer stočarstvo je najteži deo poljoprivrede, to su ljudi koji najčešće moraju da rade bukvalno svaki dan i ujutru i uveče i ponekad ih često zanemarujemo i ne stavljamo ih u prvi plan u oblasti poljoprivrede iako bi oni tu stvarno trebali da budu.Ja samo moram da kažem zbog javnosti da Vlada Republike Srbije u budžetu koji se tiče podsticaja, 70% sredstava sigurno izdvaja za Sektor stočarstva. Naravno novca nikad nije dovoljno. Tog novca je tri puta više nego što je bilo pre osam ili devet godina i to je jako važno reći. Ali, u ovom trenutku to je 53 milijarde dinara ukupno na razdelu Ministarstva poljoprivrede, ali kako BDP bude rastao, a raste izuzev ove 2020. godine zbog svih problema koji su vezani sa koronom, kada smo imali minimalan pad u odnosu na sve druge evropske zemlje, tako i budžet Ministarstva poljoprivrede a samim tim i Sektor za zvanje stočarstva će rasti. Ali, da se vratimo na konkretne stvari.Potpuno ste u pravu, prošle godine u ovo vreme možda malo pre toga, prasad su bila negde oko 400 dinara, 380 do 400 dinara. Takva su bila kretanja na svetskom tržištu, a onda se desi jedan neverovatan poremećaj, to je sa pojavom opet gle, jednog virusa, afrička kuga svinja na prostoru Nemačke i došlo je do neverovatnog loma na tržištu u sektoru svinjarstva.Zašto loma? Pre svega zbog Kine, jer Kina je najveći potrošač ove vrste mesa na čitavoj planeti. Mi isto iz razloga kao i mnoge evropske zemlje ne može da izvozimo na prostor Kine zbog ove afričke kuge svinja, ali moram samo zbog javnosti da kažem da smo mi afričku kugu svinja uspeli da suzbijemo i svedemo je na granične oblasti u piratskom, zaječarskom i borkom okrugu. Javnosti radi, to je prostor gde mi nemamo toliku populaciju ove vrste stočnog fonda.Ne daj Bože, sada ja ovde kao crni gavran, da nam se to desi na prostoru Mačve i prostoru Srema, jer nam je tu glavni

i da je to bio potpuno neisplativ biznis, ali u ovom trenutku trendovi su takvi da je cena ka gore i očekujem da vrlo brzo dođemo do cifre od 270, 280 dinara, da se vratimo na tovljenike. Ne rade svi na farmama uzgoj krmača, samim tim i proizvodnju prasadi, nego je gomila ljudi koja se bavi isključivo tovom.U zadnjih nekoliko godina imali smo sasvim pristojnu prosečnu cifru ako gledamo godišnji prosek. Ta cena se kretala između 157 dinara, kolika je bila 2014. godine do tamo 2019. godine kada je to išlo do 167, 170 dinara. Složićete se svi vi koji se bavite ovim poslom, koji se razumete, vi, gospodin Rističević i gomila ljudi koji su u ovom parlamentu na neki način u kontaktu sa ljudima koji se bave ovom vrstom stočarske proizvodnje, a isto tako i koji upravljaju nekim prostorima gde je poljoprivreda kao dominantna delatnost. To su bile dobre cifre.Na sve to, Vlada Republike Srbije je za svako grlo, svakog tovljenika davala po 1.000 dinara, bez obzira jel cena bila 190 ili 140. Sada će neko naravno da kaže - pa gde je tu ekonomska logika kad imate nisku cenu da dajete istu subvenciju i kada imate visoku cenu da dajete tu istu subvenciju. Nama je cilj bio da se ovaj deo stočarske proizvodnje maksimalno podigne. Nemojte zaboraviti da pre 100 godina i pre 200 godina ova vrsta stočarske proizvodnje je u ovu državu sa jedne strane dala dovoljno finansijskih sredstava da može da izvojeva svoju nezavisnost, a sa druge strane da bude respektabilan faktor na ovom prostoru. Pričam pre svega o onom carinskom ratu koji je bio početkom 20. veka.Sada, veka.Sada, kakvi su trendovi u ovoj vrsti stočarske proizvodnje? Cena tovljenika u ovom trenutku je 130 do 135 dinara u zavisnosti od prostora na kome se nalazimo. Ako je udaljenije mesto od klanice to može ići pet dinara niže, ali

Tada dolazimo do cifre od nekih 145, 155 dinara kada možemo da kažemo, nadam se da ćete se složiti sa mnom, da malo odahnemo i da kažemo da je to neka cifra koja je dovoljna za proizvodnju u zavisnosti od vrste tehnologije koju primenjujete.Zašto se ovo sve dešava? Zašto se dešavaju poremećaji? Neko će reći, pa da imamo visoke cene inputa u smislu kukuruza, soje, ostalih neophodnih hraniva, a sa druge strane imamo nisku cenu žive stoke.Samo ću reći jednu stvar, da smo prošle godine imali rekordne prinose i u oblasti kukuruza, a imali rekordne cene. To je jedna od neverovatnih godina koja se retko dešavaju za razliku, čini mi se, ako mi dozvolite, da ne pogrešim, 2017. godine kada smo imali sušu, nešto nižu proizvodnju, a isto tako imali i niske cene. To je definitivno nešto što se dešava. Tako da sa aspekta inputa njih ima dovoljno.Želeo bih samo zbog javnosti da kažem, nećete mi zameriti, ovo nema veze sa stočarstvom, ima veze sa ratarstvom, neće biti nikakve zabrane izvoza kukuruza. Kukuruz u ovom trenutku ima neverovatnu cifru i potpuno je prirodno da našim ratarima, da našim skladištarima, mlinarima, svima koji se bave ovim poslom, omogućimo da zarade neki novac.Samo primera radi, u ovom trenutku neke zemlje koje su najveći svetski proizvođači pšenice, kukuruza, ograničavaju trgovinu. Navešću primer Rusije. Na primer, kada je reč o kukuruzu koji je jako važno zbog ove vrste proizvodnje o kojoj ste vi pričali. Oni su uveli tzv. kvote za izvoz plus još jednu stvar koja ruši cenu na domaćem tržištu, a to je taksa za izvoz. Nije baš normalno i uobičajeno da nešto kada izvozite da plaćate, obično je prirodno da to stimulišete da izvezete, ali zbog njihovih unutrašnjih razloga oni su uveli taksu od 25, pa kasnije od 45 tona po hektaru kako bi snizili cenu ove vrste hranila za svoju stočarsku proizvodnju.Nekad je Rusija bila tržište za srpsku robu, u pogledu svinja. Danas su oni ovladali ovom tehnologijom i danas imaju oni sasvim dovoljno farmi.Moram farmi.Moram da kažem da će jedan od prvih zadataka nakon, ja se nadam, uspostavljanja kakvog takvog režima komunikacija između ljudi naš posao biti da osvojimo tržište Dalekog istoka, pre svega mislim na Vijetnam, mislim na Indoneziju gde je ogromna potrošnja svinjskog mesa u ovom trenutku. Mi pucamo, naravno pričam pod navodnicima, na prosto i Kine, ali tu, pre svega, zavisi od njihovih administrativnih razloga, da li će nam oni to pustiti.Jednu stvar koju smo uradili prethodnih dana to je da, sećate se gomile priča o vakcinaciji od klasične svinjske kuge. To je priča koja je morila Srbiju, nije dala prostor za razvoj ove vrste poljoprivredne proizvodnje, a sa druge strane, verovatno će i koleginica Joksimović da se složi sa tim, u delu koji se odnosi na pristupne pregovore prema EU, to nam je bila jedna od kočnica u pogledima koji se odnose na poljoprivredu.Zašto je to tako bilo svih tih godina ranije ja stvarno nemam pojma, ne bih se ni upuštao u to, ali smo mi zadnjih godinu, godinu i po dana to razrešili. Prvo smo ukinuli vakcinaciju da bismo otvorili tržište EU, zatim smo uradili jednu drugu star, a to je da uradimo monitoring i mi smo aplicirali u ovom trenutku tzv. „DG Sante“ koji se bave bezbednošću hrane da nam u narednih nekoliko meseci otvore to tržište.Zašto to sve pričam? Što imate veće tržište imate veću potražnju. Što je veća potražnja imate veću cenu, možete da razvijate svoju proizvodnju. Mislim da su to jako važne stvari.Iskoristio bih priliku da kažem da smo upravo danas od Narodne Republike Kine dobili informaciju da ćemo ovih dana potpisati protokol o izvozu kukuruza na prostor Narodne Republike Kine. To je jedno od najvećih svetskih tržišta za prostor kukuruza.Znam da verovatno gomili ljudi koji slušaju ovo, prate ovo, i u ovoj sali, ovo nisu stvari koje su toliko interesantne, ali možda će se kolega pored mene koji sedi složiti sa jednom stvari da je uticaj poljoprivrede na BDP u 2020. godini bio takav da je gomilu problema koje smo imali koji su prouzrokovani koronom uspeo da neutrališe.Mi imamo već tri godine, i 2018, 2019. i 2020. neverovatan rast u poljoprivrednoj proizvodnji. Naravno, u 2017. godini smo imali sušu i to su stvari koje možete da očekujete. Godina 2021, još je rano da pričamo o tome, ali ja se nadam da ćemo uspeti da očuvamo ove pokazatelje.Što se tiče perspektiva, čuvamo naš prostor od bolesti u ovom sektoru stočarske proizvodnje. nađemo kanale kojima ćemo da plasiramo tu robu, pre svega mislim u pogledu otvaranja tržišta.Još ću jednu stvar da kažem, nemojte mi uzeti za zlo, možda sam uzeo previše vremena. Neki ljudi 2009. godine, neki žuti ljudi, ne mislim u kontekstu onoga u kom je neko drugi to možda pomislio, su potpisali Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.

molim vas. **Branislav Nedimović** Ne pravdam se, gospodine Dačiću, i nemojte mi uzeti za zlo 12 minuta i 40 sekundi.Da nastavim, ako mi date još minut, ja ću završiti.Potpišu oni Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Ima ono čuveno penkalo…Slažem se, sa aspekta jednog dela privrednih aktivnosti, fantastična star, dobra stvar, ali u poljoprivredi nama nije trebao veći kanal. Mi smo u tom trenutku sebe tako ukopali, da koristim taj, nemojte mi zameriti, možda neki jeftin rečnik, da smo carinske stope spustili na nula ili nešto blizu nula i otvorili svoj prostor, a pri tome nismo imali laboratoriju za bezbednost hrane koju smo otvorili pre godinu i po dana, premijerka je otvorila da bi kontrolisali kvalitet hrane, sve pustili kod nas i šta onda? Imate pritisak, sužava se prostor na kojem možete da prodate i vi nemate kud. Vi jednostavno dođete u situaciju da ne znate šta da radite.Zato su nama važna nova tržišta, zato nam je važno, sad ću reći jednu stvar koja se tiče onoga što se svaki dan nalazi najčešće u ishrani mladih ljudi, dece, to su salame, paštete, viršle. Mi tu imamo carinsku stopu nula za uvoz iz EU. Da li to neko zna? Da bismo izmenili SSP treba jedno 27 zemalja da pregovaramo svaki trenutak. To vrši…Evo neko, čujem iza mene, kaže mi, treba jedno 27 godina. Daj Bože 27 godina, brzo bismo to završili.Ali, SSP je dvostrani pravni posao. U članu 26. SSP-a piše jedna odredba koja ide nama u prilog i koju ćemo mi iskoristiti u narednim mesecima na korist naše države i na korist našeg stočarskog fonda. Hvala vam. Hvala